po dogovoru ćemo odraditi još jednu točku dnevnog reda pod brojem 7. To je: 7. Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Republike Azerbajdžana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu,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 Zaključujem raspravu i izvješćujem vas da ćemo sutra u 9,30 početi sa 4.točkom dnevnog reda, to je Prijedlog zakona o trošarinama s Konačnim prijedlogom Zakona. Doviđenja.